Шановні колеги, я ще раз прошу заходити в зал, приготуватися до роботи. Я хочу наголосити, сьогодні до обіду ми прийняли, включили в порядок денний питання про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ми включили його в порядок денний, по ньому є комітет першим питанням воно буде стояти на голосуванні. Колеги, нам важливо, щоб ми змогли розглянути за скороченою процедурою, бо у нас, як мінімум, є два законопроекти, два по чорнобильцях. До 26 квітня ми більше в пленарному режимі працювати не будемо. Тому я дуже прошу, колеги до дисципліни, і дуже прошу всіх зайти в зал і приготуватись до роботи. Будь ласка, колеги. Я прошу зайти в зал і приготуватись до роботи. Колеги, я переконаний, питання статусу соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, немає ніяких політичних протистоянь. Це питання, які усіх мають об'єднати. І я дуже прошу всіх заходити в зал і приготуватись до реєстрації. Я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів у зал, будь ласка. Дякую. У президію надійшла заява від двох фракцій Радикальної партії і "Народного фронту" про оголошення перерви. Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни і я запрошую до слова, кого? Ляшка. Ні, стоп-стоп, реєстрація спочатку. Олег Валерійович, спочатку реєстрація, а потім. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця і прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

Зареєстровано 366 депутатів. Вечірнє засідання, пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І зараз на вимогу двох фракцій – Радикальної партії і "Народного фронту" – надаю три хвилини для виступу Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги! Шановні українці! Я хочу зробити важливе повідомлення. Я хочу привернути вашу увагу до проблем українських громадян, які через російську окупацію втратили рідний дім, поневіряються по найманих кутках, соціальні проблеми яких, на жаль, українська держава не вирішує. Щойно в мене в перерві була зустріч із мером Донецька Олександром Лук'янченком і нашим шановним колегою Юхимом Звягільським. Вони повідомили мені цифру, яка мене шокувала. Я хочу, щоб ви всі це почули. Минулого 2016 року окупований зараз Донець сплатив до Державного бюджету України півтора мільярди гривень. У першому кварталі нинішнього року окупований, але український Донецьк сплатив до Державного бюджету України, наголошую – України, окупований Донецьк сплатив 240 мільйонів Водночас майже два мільйони людей – жителів Донеччини, Луганщини не мають жодної підтримки, не мають підтримки на винайм житла, на розв'язання своїх соціальних проблем. Натомість із цих сплачених мільярдів, наприклад, 80 мільйонів гривень іде на те, щоб у Краматорську побудувати басейн. Я – за басейн, але, в першу чергу, я за те, щоб мільйони українців, які сьогодні платять по 5 тисяч, по 10 тисяч гривень щомісяця за те, щоб зняти квартиру, щоб держава допомогла їм із житлом. У Маріуполі нашому, як мінімум, 10 недобудованих будинків, на які немає жодного фінансування, у Краматорську, в Слов'янську, в Покровську. Я пропоную всім нам прийняти і зараз ми підготуємо відповідний законопроект, я пропоную всім фракціям долучитися до цього законопроекту, щоб передбачити, що всі кошти, які сплачує Донеччина, Луганщина, щоб всі до копійки кошти йшли на облаштування житла для переселенців, на ремонт доріг, на ремонт дитячих садків і шкіл на Луганщині і на Донеччині. Якщо люди в умовах окупації платять, ми повинні їх підтримати. Україна не повинна від них відвертатися. Дякую вам. Отже, колеги, прошу, зараз буде голосування, заходити в зал. Скажіть, хто є представник Комітету з питань екологічної політики? Хто є з Комітету питань екологічної політики? Ви готові питання 5594 доповідати? А хто має доповідати від комітету? Так, колеги, я хочу вам нагадати, ми до обіду одним з перших питань включили в порядок денний для прийняття рішення проект Закону 5594, тобто після обіду ми можемо його розглядати. І зараз в мене буде пропозиція перейти до його розгляду. Але мене цікавить, хто з комітету зараз може його доповідати. запрошувати депутатів в зал. Я почекаю хвилинку. Прошу закликати депутатів в зал.

Колеги, я почекаю хвилину, поки зберуться депутати, щоб ми могли перейти до прийняття рішення.

зараз ми почекаємо ще 30 секунд, поки депутати зайдуть в зал. Я хочу вам нагадати, до обіду ми включили проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту деяких категорій) (5594). Тобто ми можемо зараз вже з 16-ї години його розглядати і, відповідно, я відразу ставлю його на розгляд, особливо зважаючи на те, що нам необхідно прийняти ці закони, бо до 26 квітня у нас пленарних засідань більше не буде. І я прошу, колеги, підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою, колеги. Я прошу зайняти робочі місця і в даному випадку відкинути політичні дискусії, а підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Чи можу я сподіватися на розуміння залу? Можу. Тоді, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту деяких категорій) (5594) розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

я ще почекаю хвилинку, колеги. Хочу наголосити, в нас ще є цілий ряд важливих законопроектів, які стоять в порядку денному. Якщо ми ввійдемо в повну процедуру по цьому закону, який об'єднує весь зал, ми просто більше нічого не встигнемо розглянути, ми просто нічого не встигнемо розглянути. Я ще хвилинку почекаю, колеги, а запросіть депутатів в зал. Я прошу і Секретаріат Верховної Ради, і також голів фракцій запросити депутатів в зал.

Колеги, ми всі ж бачимо порядок денний, і ми просто не встигнемо дойти до наступних питань, якщо ввійдемо в повну процедуру, колеги. Я прошу заходити в зал, займати робочі місця. Зараз за хвилину я ще раз поставлю пропозицію, скорочену процедуру. Будь ласка, запросіть депутатів в зал.

Отже, колеги, зайшли вже в зал? Можу ще раз поставити на голосування. Будь ласка, прошу займати робочі місця. Зараз я ще раз поставлю на голосування пропозицію. І, колеги, прошу зайняти робочі місця. І ще раз наголошую. Ми просто можемо не встигнути розглянути наступні законопроекти. Я прошу приготуватись до голосування. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію. Щоб проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту деяких категорій) (5594) ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Підтримаємо! Підтримаємо, колеги, чорнобильців! Підтримаємо соціальний законопроект. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, будь ласка, кожен голос має вагу. Скорочена процедура 5594. За-158 Рішення прийнято. Комітет – потім. Я запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Шамбір Миколу Івановичу. Микола Іванович, будь ласка, до доповіді. Пустіть заступника міністра, колеги. Нехай пройде.

ситуація складається таким чином, що пенсія по втраті годувальника призначаються тільки за умови визначення причинного зв'язку смерті з Чорнобильською аварією. Проектом акта пропонується внести зміни до статті 54 в частині надання права дружинам, чоловікам померлих осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника без додаткового встановлення причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою. На сьогоднішній день у пенсійних справах ліквідаторів аварії є уже встановлення інвалідності, пов'язане з Чорнобильською аварією. Саме через це чорнобильська спільнота давно піднімає питання, щоб не було повторного визнання причинного зв'язку з Чорнобильською аварією. Міністерство підтримало цю пропозицію і внесло на ваш розгляд цей законопроект. Прошу підтримати. Дякую вам. Від комітету запрошую до співдоповіді, від Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Єднак Остап. Будь ласка, пане Остап. Шановні колеги народні депутати, вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту деяких категорій). Як уже сказав заступник міністра, ми пропонуємо зміни до статті 54 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", де згідно цими змінами дружинам (чоловікам), які тратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, віднесених до категорії 1, з 1 січня 2018 року, з наступного року надати право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника незалежно від причинного зв'язку смерті годувальників з Чорнобильською катастрофою. Як видно з пояснювальної записки, запропоновані проектом акту зміни мають мають на меті скасувати необхідність встановлювати причинний зв'язок смерті з Чорнобильською катастрофою виключно у випадку набуття права дружинами (чоловіками) померлих осіб з інвалідністю, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1), на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Прийняття законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, але уже з наступного року. І потреба в коштах на пенсійні витрати дружинам (чоловікам) зазначених померлих громадян становитиме понад 174 мільйони гривень. Комітет з екологічної політики, природокористування та наслідків ліквідації… та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому як закон дану законодавчу ініціативу. Прошу колег підтримати. Дякую. Дякую вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

На превеликий жаль, ті люди, які віддали своє життя, захищаючи життя, по великому рахунку, людей цілого світу, сьогодні знаходяться в не в рівних конкурентних умовах, вони не мають якісних пенсій, більшість з них, багато з них, наприклад, воїни, які служили у внутрішніх військах взагалі не мають пенсії. Тому будь-який закон, який покращить життя тих, хто захищав нас буде корисним. Тому є пропозиція підтримати цей законопроект. Дякую вам. Від Радикальної партії Вовк Віктор Іванович передає Ігорю Мосійчуку, так? Будь ласка, пане Ігор. Шановний український народе! Шановні колеги! Звичайно, фракція Радикальної партії підтримає цей соціальний законопроект направлений на підтримку людей, які рятували Україну від найбільшої техногенної катастрофи людства. Але цього недостатньо. Наша фракція наполягає на негайному розгляді в парламенті законопроекту за авторством лідера лідера нашої фракції Олега Ляшка, моїм і інших моїх колег (4442) стосовно повернення всіх пільг ліквідаторам та учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ми мали б це зробити зараз і сьогодні, в переддень чергових роковин цієї трагедії, але, на жаль, коаліція риг і бариг не бажає повертати пільги тим, кому вони мають належати. Найбільше чорнобильців проживає на моїй рідній Лубенщині і щоразу, відвідуючи рідні краї, відвідуючи Зажур-гору, де знаходиться меморіал жертвам Голодомору, я бачу як збільшується кількість берізок, які на алеї чорнобильців висаджують в пам'ять про померлих учасників і ліквідаторів аварії. Хочу звернутись зараз до колег, щоб хоча б після цього, цих так званих вигаданих канікул, як зараз будуть, повернулись і розглянули закон, якого потребують ті, хто врятував націю від загибелі. Шановні українці! Вже протягом декількох років, а я маю на увазі, що і попередній уряд, і нині діючий уряд скорочує всі пільги для чорнобильців. Я згадую наші дискусії, Олександра Володимирівна Кужель дуже добре їх пам'ятає, коли ми просили попередній уряд і Прем'єр-міністра не скасовувати четверту зону для чорнобильців, для тих територій, де ця четверта зона передбачає дуже багато пільг. Я перепрошую, дуже складно виступати, коли ви заважаєте. Тому я би хотів нині сказати про те, що колись ті фракції, які голосували за державний бюджет і тоді, і цей раз, несуть повну відповідальність за те, що ці пільги були скорочені. А коли скасовували четверту зону, шановні колеги, то у наших діточок, які перебувають у четвертій зоні, забрали харчування не провівши жодних досліджень, а чи боліють більше в тих зонах діточки, ніж в інших областях і районах на онкозахворювання. Не провівши жодних досліджень, зняли четверту зону і не зрозуміло, а чи хворіють і дорослі, і ті ліквідатори, які ліквідовували цю аварію людства, жахливу аварію, і хворіють сьогодні на онкозахворювання? Добре, що хоч цим законопроектом дається право, хто втратив годувальника, отримувати пенсію, отримувати і не тільки пенсію, а й їздити лікуватися в санаторіях-профілакторіях. Тому "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект і в цілому, і за основу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Нечаєв передає слово Королевській Наталії. І, колеги, через дві хвилини відбудеться голосування. А, ще "фронт", так? Ну, через чотири хвилини. Прошу усіх запросити в зал і прошу голів фракцій змобілізувати членів фракції. Будь ласка. Шановні колеги, як це не гірко визнавати, чорнобильська тема в парламенті починає звучати лише напередодні чергової річниці Чорнобильської катастрофи, коли всі згадують, як сильно вони переживають і турбуються про героїв-ліквідаторів. І я вважаю, що це сором для уряду, згадувати про соціальний захист чорнобильців один раз на рік, хоча ця тема повинна бути одним з пріоритетом соціальної політики держави. На жаль, діючий уряд вкотре доводить, що в нього абсолютно відсутнє розуміння масштабів, допущеної ним, соціальної несправедливості по відношенню до чорнобильців та їх родин. Порушення Конституції і законів України ще з грудня 2014 року соціальний захист чорнобильців знищено до катастрофічного рівня в Україні. І я закликаю забезпечити гідний соціальний захист постраждалих від наслідків аварії та ЧАЕС, і, що найважливіше, тим людям, які цінують ціною власного здоров'я врятували не тільки всю Україну, весь світ від наслідків атомної катастрофи. Я дякую вам за увагу. Я звертаюся до спікера з прохання

Дякую вам. Від "Народного фронту", будь ласка, Бурбак Максим. І, колеги, я прошу тільки лаконічно, ми просто не пройдемо. Добре, я дам слово. Будь ласка, Максим Бурбак. Шановні колеги, "Народний фронт" буде підтримувати даний законопроект, тому що "Народний фронт" є відповідальний до державницької політичної сили. І замість того, щоб стояти на трибуні, лити сльози і розказувати як вони захищають народ треба було і голосувати за бюджет, яким і збільшились мінімальні зарплатні

Хочу додати, чисто помилку виправити і дописати, що після напису числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС додати слова "інших ядерних аварій та ядерних випробувань". Ми вже приймали законопроект, яким надавали пільги і визнавали статус учасника чорнобильської трагедії тим громадянам, які постраждали внаслідок ядерних випробувань. Давайте не забувати про них. Дякую. Дякую. І ще одна хвилина, Гуляєв, і переходимо до голосування, прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Будь ласка, включіть мікрофон Гуляєв. 16:30:00 ГУЛЯЄВ В.О. Звісно, група "Партія "Відродження" буде підтримувати цей законопроект.

тижні был вынесен наш законопроект. Спасибо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, обговорення завершено. Прошу займати робочі місця і приготуватись до прийняття рішення, колеги. Будь ласка, я прошу усіх зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Від комітету: не заперечуєте проти правки Бурбака? Будь ласка, 30 секунд, включіть мікрофон Миколи Івановича Шамбіра. Включіть мікрофон. 16:30:54 ШАМБІР М.І. Правка, яку запропонував шановний народний депутат, не може бути самостійною і потрібно буде змінювати попередній абзац. Тому з голосу, на мій погляд, її приймати не можна. З техніко-юридичними правками я поставлю. Добре, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту деяких категорій) (номер 5594), за пропозицією комітету, за основу і в цілому, з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

За-262 Рішення прийнято. Колеги, є пропозиція зараз, в нас через два законопроекти є ще один чорнобильський, давайте перенесемо і зараз його розглянемо, але дуже лаконічно і коротко. Підтримується? Він є через два. Колеги, я просто не міг розрахувати, коли вони які будуть стояти. Я зараз ставлю на голосування пропозицію. Проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (5297) перенести і розглянути зараз швидко і лаконічно. Прошу підтримати цю пропозицію, щоб його перенести і розглянути зараз. Прошу проголосувати, колеги, прошу підтримати. Він стоїть через два закони, це технічне перенесення. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати і підтримати. За-238 Перенесли. І тепер я прошу дуже лаконічно і доповідь, і обговорення. Запрошую до доповіді заступника міністра соціальної політики Шамбір Микола… Ні-ні, спочатку скорочена процедура, колеги. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу проголосувати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати. 188 – за. Рішення прийняте. І тепер до доповіді заступник міністра соціальної політики Шамбір Микола Іванович. Будь ласка, лаконічно. Шановні народні депутати, законопроект, який я представляю, розроблено Міністерством соціальної політики в першу чергу для усунення технічної помилки, яка склалася після прийняття закону від 21 квітня 2016 року номер 1339. Цим законом, коли вводили в статтю 48 можливість виплат для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, виникла ситуація, коли були позбавлені на отримання щорічної допомоги на оздоровлення діти-інваліди і особи, евакуйовані із зони відчуження у 1986 році. Саме для врегулювання цього питання і для відновлення права на отримання одноразової допомоги, щорічної допомоги цих категорій підготовлено даний законопроект. Також вносяться деякі технічні уточнення до статті 48. Саме цим врегульовується питання виплати одноразової компенсаційної виплати при при встановленні інвалідності і також врегульовується питання виплати щорічної одноразової допомоги на оздоровлення потерпілим від Чорнобильської аварії. Прошу прийняти.

його за основу у першому читанні. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я дуже прошу: максимально лаконічне обговорення. Прошу провести запис: два – за, два – проти, будь ласка. Рибак,

Я прошу передати слово Арешонкову Володимиру Юрійовичу. він є надзвичайно важливим. Я хочу нагадати, що 31 річниця від дня аварії на Чорнобильській АЕС, яку ми будемо… про яку будем говорити днями, це є нагадування про те, що ми не виконали до кінця свої зобов'язання перед людьми, перед ліквідаторами, перед тими, хто виконував свій громадянський обов'язок, а точніше, вчинив в свій час подвиг. І на сьогодні хочу нагадати, що Державна програма або нова державна стратегія подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ще розробляється, і нас надзвичайно турбує, що в ній не враховані до кінця питання саме соціального захисту людей

державної виконавчої гілки влади, до профільного міністра, аби все ж таки реалізовувалась соціальна програма, їхні права були затверджені. Я хочу сказати про те… ви одному із виступаючих, який представляв, вірніше, чий представник представляв попередній уряд, що коли ви знімали четверту зону, то "крокодилі сльози", як ви сказали, які ллються з цієї трибуни, лилися з цих діточок, в яких ви забрали харчування навіть не запитавши в них і не подивившись, не провівши жодне дослідження, чи хворіють вони на онкозахворювання більше, ніж в інших районах і областях. Я хочу сказати, що у приймальню приходить до десяти людей, які готові на коліна стати і просять допомогу для своїх діточок онкохворих. А ви говорите про якісь речі, про якісь "крокодилі сльози", які ллються! Не потрібно було забирати і голосувати за державний бюджет, де чітко було передбачено забрання цих пільг. ГОЛОВУЮЧИЙ. Мосійчук Ігор Володимирович передає Ляшкові.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Прикро, що в нас чорнобильців, шановні колеги, згадуємо тільки до чергової річниці Чорнобильської катастрофи. Так само, як жінок згадуємо тільки на 8 березня, а є ще такі, що хочуть і 8 березня в жінок забрати. У жінок можуть забирати 8 березня тільки жлоби і імпотенти, які не хочуть жінці подарити букет квітів, поцілувати українську жінку, обійняти її і сказати, що вона найкраща. Тому ми пропонуємо про чорнобильців згадувати не лише до річниці Чорнобильської катастрофи, а щодня діяльність Президента, уряду, парламентської більшості має бути спрямована на вирішення проблем людей. Ці люди, яких ми називаємо чорнобильці, багато часу пройшло з часу Чорнобильської катастрофи, багато цих людей уже померло в молодому віці. Тому що, коли позвала їх Вітчизна захищати мир від атомної чуми, вони ні секунди не думаючи пішли в це пекло і віддали своє життя. Багато хто з них сьогодні хворіє. І у них немає коштів на елементарні таблетки. Ми витрусили з уряду безплатні ліки для гіпертоніків, для діабетиків, для астматиків. Але мені повідомляють люди і ЗМІ, що ця програма не скрізь працює! Тому я вимагаю від уряду, від Міністерства охорони здоров'я реального контролю. Щоб ця програма діяла, щоб українські громадяни отримали безплатні ліки. І ми наполягаємо на тому, щоб був розглянутий наш законопроект 4442 про відновлення дії чорнобильських соціальних законів. Щоб те, що люди заслужили ціною свого життя, ціною свого здоров'я, щоб держава їх уважила. Щоб держава про них пам'ятала. Я звертаюсь до молоді. Цініть подвиг чорнобильців! Пам'ятайте про цих людей, які ризикували своїм життям заради вас. Колеги, заключний виступ. І я прошу всіх заходити в зал, приготуватись до прийняття рішення. Сажко передає слово Наталії Королевській. Будь ласка. Через дві хвилини прийняття рішення, Шановні колеги! Ми зараз розглядаємо проект, у пояснювальній записці до якого сказано, що уряд виправляє технічну помилку. Вдумайтесь. Так, говорити потрібно не про технічну помилку, а про цілеспрямований і масштабний розвал системи соціального захисту чорнобильців. Хочу вам нагадати колеги, що річниця аварії на Чорнобильській АЕС, це привід не тільки пригадати ті страшні дії. Але і дати відповідь, як тепер країна захищає і підтримує своїх героїв-ліквідаторів. На жаль, відповідь дуже сумна для чорнобильців і просто ганебна для діючого уряду. Порушення Конституції і законів України, ще з грудня 14-го року соціальний захист чорнобильців знищено до катастрофічного рівня. Зараз в Конституційному Суді розглядається звернення 50 народних депутатів. І ми звертаємося і до Конституційного Суду, і до парламенту. Треба комплексно вирішити питання соціального захисту чорнобильців. У парламенті знаходиться поданих 5 законопроектів "Опозиційного блоку", які ми підготували разом з громадськими організаціями чорнобильців. І ми вважаємо, що питання соціального захисту чорнобильців має бути пріоритетним і для уряду, і для депутатів не тільки у дні річниць, а постійно. Тому я закликаю забезпечити соціальний захист постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. "Опозиційний блок" буде підтримувати цей законопроект. І ми звертаємось до спікера з проханням оголосити хвилину мовчання та почтити пам'ять загиблих героїв Чорнобиля. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу всіх приготуватись до прийняття рішення і зайняти робочі місця. Колеги, будь ласка, важливий соціальний законопроект, прошу повернутись на робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (№5297) за основу. За пропозицією комітету – за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо 5297 за основу. 257 – за, рішення прийнято. Колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного – це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності (5587). Наголошую: це є друге читання. Правок є дуже мало. Тут всього кілька правок. Тому я прошу лишатись на місцях і не розходитись, ми входимо в розгляд цього законопроекту. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Андрієвського Дмитра Йосиповича. Пане Дмитро, будь ласка. Я прошу всіх залишатись на місцях, там дуже мало правок. Будь ласка, пане Дмитро. Дякую, шановний Андрію Володимировичу. Шановні колеги, дійсно простий законопроект. Значить, відразу хочу сказати, що ідеологія цього законопроекту полягає в тому, щоб скасувати зайві дозволи, розпорядження, погодження в будівництві, які вже враховані в державних будівельних нормах та правилах. Ми пройшли з вами перше читання. Були деякі сумніви, були викладені в правках, всього їх надійшло 26, 11 враховано, 15 відхилено. Але хочу вам зазначити, що найбільш суперечливі речі, ми тими правками, які враховані, ми передбачили для того, щоб мінімізувати будь-які запитання і буде-яке несприйняття цього законопроекту. Також, шановні колеги, хочу зазначити, що прийняття цього законопроекту значно покращить ситуацію з дозвільними процедурами в будівництві. І ми розраховуємо, що тільки прийняття цього законопроекту дасть можливість Україні просунутися відразу на декілька позицій в надзвичайно престижному і впливовому рейтингу Doing Business. Це робота, яку має виконати наш уряд, ну, а депутати Верховної Ради мають підставити плече для роботи нашого уряду. Шановні колеги, комітет повторно розглянув цей законопроект для другого читання. Подано, ще раз нагадаю, 26 пропозицій та поправок, 11 враховано, 15 відхилено. Розглянувши та обговоривши на своєму засіданні 5 квітня 2017 року проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності (номер 5587) комітет прийняв рішення провести його на розгляд… внести його на розгляд Верховної Ради та рекомендувати прийняти його в другому читанні та в цілому як як закон. Хочу зазначити, що Головним юридичним управлінням законопроект завізований без зауважень. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу дуже швидко пройти по поправках, їх всього є кілька, всього кілька. 1-а, Сольвар. Не наполягає. 2-а, Продан Оксана. Не наполягає. Яка поправка, пані Новак? Включіть мікрофон пані Новак. Прошу поставити на підтвердження другу правку пана Андрієвського і вважаю, що цей закон не покращує бізнес-клімат, а він навпаки створює подальший безлад в будівельній галузі, Державна служба надзвичайних ситуацій тепер не буде мати можливості надавати умови де будуть забезпечені техногенна безпека І я вимагаю все ж таки поставити на підтвердження другу правку, її не голосувати і не голосувати цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Дмитро, прокоментуйте. Шановна Наталія Василівна, правка про яку ведеться мова - це якраз та правка, яка прибирала от ті конфлікти, які виникли внаслідок того, що законом передбачалося скасувати право і можливості органам ДСНС робити робити відповідні погодження і надавати відповідні умови. Ми цією правкою даємо можливість виконувати функцію нормування в будівництві щодо заходів цивільного захисту та проектування та будівництва. Ще раз наголошую, якщо ми проголосуємо і не підтвердимо цю правку, то залишиться норма закону, яка повністю забороняє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 зараз ставиться на голосування поправка 2 і комітет просить її підтримати, для того треба 226 голосів, я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. місця. Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця, я прошу приготуватись на голосування і я ставлю на голосування поправку номер 2 Андрієвського на підтвердження. Комітет і голова комітету просять депутатів її підтримати і підтвердити колеги, це є робота комітет і комітет вирішив її підтримати, цю правку. Я прошу проголосувати на підтримку правки номер 2, прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу. Дмитро просить підтримати, так, просить підтримати, прошу всіх проголосувати. Колеги, я ще раз поставлю, бо навіть без карточки доповідач. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Я хочу наголосити, просить комітет і голова комітету підтримати дану правку. Будь ласка, пане Дмитро, поверніться. Я прошу всіх змобілізуватися і зайняти робочі місця. Пан Дмитро, ви взяли карточку? Будь ласка. Зараз, щоб доповідач міг голосувати теж. Це голосуємо, Дмитро вже сказав свою позицію. Вже відомо, що підтримати. Прошу всіх колег підтримати. Я ставлю на голосування правку номер 2 народного депутата Андрієвського, яка підтримана комітетом і комітет просить її підтримати, для того треба 226 голосів. Тому я прошу проголосувати і прошу підтримати правку номер 2, колеги. Прошу зайняти робочі місця, прошу проголосувати і прошу підтримати правку номер 2, колеги. Голосуємо, прошу підтримати, прошу проголосувати, прошу проголовувати.

Будь ласка, пані Оксано. 16:52:29 ПРОДАН О.П. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, законопроектом пропонується вилучити з діючої норми обов'язок центрального органу виконавчої влади у сфері цивільного захисту надавати на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення і проектування заходів, які пов'язані з дозволами цього органу. Я вважаю, що обов'язок цього органу повинен залишитися. Нехай він продовжить мати обов'язок надавати на запити замовників ту інформацію, яка потрібна замовникам. Тому я прошу, наголошую на своїй поправці і прошу її підтримати. Дякую.

Шановні колеги! Я ще раз хочу зазначити, що дана поправка не відповідає концепції та меті законопроекту. Мета законопроекту полягає в тому, щоб не було додаткових зайвих погоджень і процедур, які вже врегульовані державними актами, в даному случає ДБН. Тому ми виходили з того, що все це врегульовано у відповідності до тої правки, яку зараз ви підтримали в органів ДСНС залишаються можливості впливати і визначати відповідні заходи цивільного захисту щодо проектування та будівництва. Тобто ця правка просто не відповідає змісту та ідеї цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку номер три народного депутата Продан. Комітет її відхилив і комітет просить її не підтримувати. я ставлю на голосування, хто підтримує правку номер три народного депутата Продан, прошу проголосувати, будь ласка. За-119 Рішення не прийнято. Наступна 5-а. Наполягаєте, пані Оксано? Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги! Щойно за ініціативою комітету ви провалили поправку, яка зобов'язувала центральний орган влади надавати замовнику інформацію з аргументацією, що це начебто суперечить концепції. Тоді в чому концепція? Дати побільше можливостей позбавити обов'язків центральний орган влади. Дуже гарна концепція проекту. Але 5 поправка вона говорить про те, що в в професійній атестації можуть працювати не тільки ті люди, які мають вищу освіту, але ті люди, які мають 10 років стажу. Якщо ви цю поправку не підтримаєте багато людей, які роками працювати в цій сфері залишаться без роботи. Прошу підтримати п'яту поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, прошу коротко, якщо можна. 16:55:13 Дуже коротко прокоментую. У нас є наступна поправка там, де професійною атестацією допускаються громадяни, які здобули вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра, мова йде про керівні посади, мова йде не тільки про досвід, а й про відповідний багаж знань. Тому прохання цю поправку теж відхилити. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку номер 5 народного депутата Продан. Комітет її відхилив і комітет просить за неї не голосувати. Хто підтримує правку номер 5 народного депутата Продан, прошу проголосувати, будь ласка.

Шановні колеги, я звертаюсь зараз до представника комітету, тому що, насправді, по тексту і останній редакції, яка нам надана для ознайомлення, поправка ця врахована. То я прошу врах... озвучити, чи вона врахована, чи ні, тому що по суті вона врахована, але в коментарі написано, що ні. насправді, ця стаття звучить таким чином. Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння, пожежогасіння, тепло-, електро-, газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зимових вод та телекомунікацій. Тобто, ну, фактично редакційно вона врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не наполягаєте на голосуванні, пані? Бо фактично вона врахована є. Дякую. 21-а. Не наполягаєте? 23-я. Не наполягаєте. 25-а. Так, будь ласка, пані Оксана Продан. Шановні колеги, в проекті, який був до першого читання, передбачалося, що органом центральної... Кабінетом Міністрів буде затверджуватися перелік будівельних робіт, які не потребують документів, які дають право на їх виконання. Кабміну давалося право затверджувати перелік, який не потребує документів. Я пропонувала затвердити... дати право Кабміну затверджувати перелік, який потребує документів, що дають право на їх виконання. Таким чином апріорі все, що не вимагає дозволу, стало би не потрібним для отримання дозволу. Разом з тим, я прошу або підтримати мою поправку, або відхилити ту поправку, якою вилучили першу редакцію. Тому що насправді взагалі немає такої можливості, щоб були документи, які не потребують дозволу. Прошу

Дякую. Я думаю, що тут можна звернутися і до представників Кабінету Міністрів, присутній міністр - віце-прем'єр Геннадій Григорович Зубко. Але я хотів би сказати, що підпункт 4 пункту 3 законопроекту було вилучено під час

Ні, 25-а – це Карпунцов. 25-а – це Карпунцов. ГОЛОВУЮЧИЙ. 23-я. Хто підтримує поправку 23, народного депутата Продан, прошу проголосувати. Комітет проти, комітет відхиляє її. Прошу проголосувати.

106 – за. Рішення не прийняте, колеги. Таким чином, ми завершили обговорення. Я прошу всіх заходити в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, зараз… Тільки, пане Геннадій, я ще 4-у поставлю на підтвердження поправку після вашого виступу. Будь ласка, хвилину. Геннадій Зубко, включіть мікрофон.

По-друге, це дає можливість піднятися країні по будівельній галузі в Doing Business на 38 пунктів. По-третє, це дає можливість не ходити зайвий раз до чиновників для того, щоб отримати ту інформацію, яка і так отримується кожним забудовником. це саме такий, великий крок, я вважаю, що за останні декілька років, з точки зору можливості залучення інвестицій. Тому прошу підтримати цей законопроект – і дати можливість зробити країну

Комітет просить, щоб її підтвердили, 4 правку, тобто необхідно 226 голосів, а потім вже закон в цілому. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування. Прошу зайняти робочі місця. я ставлю на голосування першим голосуванням пропозицію підтвердити 4 поправку народного депутата Андрієвського. Комітет просить її підтримати, і комітет просить проголосувати за її підтримку. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати 4 правку Андрієвського. Колеги, кожен голос має значення. Будь ласка, займіть місця і голосуйте. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-269 Рішення прийняте. І я ставлю проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності (5587) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. голосуємо. За-276 Рішення прийняте, колеги. І, таким чином, ми завершили блок енергетики. Вітаю комітет. Вітаю віце-прем’єрів. І зараз ми переходимо до наступних питань, це питання правоохоронної діяльності. І ми переходимо до питання проекту Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження (№ 6220). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За-198 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Денисенка Вадима Ігоревича. Будь ласка. Шановні колеги, шановний пане голово, на сьогодні у нас діє норма Кримінального кодексу імені Андрій Портнова. Суть цієї норми дуже проста: в кримінальному процесі не існує підстав для відмови від відкриття кримінального провадження. Внаслідок цього існує практика неодноразового повторного звернення з заявами про вчинення кримінального правопорушення, та створюється додаткове навантаження на органи досудового слідства та бізнес. Ця норма спеціально свого часу була закладена Портновим для того, щоб мати можливість тримати в підвішеному стані опозиційних політиків і бізнес. Проект закону пропонує доповнити статтю 214 та передбачити підстави для відмови внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, щодо яких було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, або існує вирок суду по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили. Також пропонується доповнити частину першу статті 284 та розширити перелік підстав для закриття кримінального провадження в разі, якщо існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження в наступних випадках, це вичерпний перелік. Була встановлена відсутність подій кримінального правопорушення; була встановлена відсутність діяння складу кримінального правопорушення; набрав чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинені особою. І стосовно податкових зобов'язань особи, якщо був досягнутий додатковий податковий Проект закону дозволить розвантажити органи досудового розслідування від великої кількості дублюючих кримінальних проваджень, знизить тиск на бізнес і сприятиме недопущенню зловживань і правопорушень на стадії досудового розслідування та забезпеченню законних прав та інтересів громадян. Дякую. Я просив би підтримати цей законопроект за основу і в цілому.

законопроект поданий народними депутатами України Денисенком, Поповим та іншими, номер 6220, якраз зумовлений тим, що сьогодні є недосконалий Кримінально-процесуальний кодекс України в частині підстав, які б слугували обґрунтуванню для відмови у внесенні інформації в єдиний реєстр та для закриття кримінального провадження. Метою цього проекту, як вже було сказано автором, є врегулювання правових підстав внесення відомостей про кримінальне правопорушення до реєстру та його закриття. цією метою пропонується частину першу статті 214 КПК України доповнити новим абзацом, який передбачає, що до реєстру не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, щодо яких прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили. Це перше. І друге. Частину першу статті 284 КПК України доповнити новим пунктом 10, який передбачає кримінальне провадження. кримінальне провадження закривається у випадку існування нескасованої постанови слідчого прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 1, 2, 4, 9 цієї частини. Комітет на своєму засіданні дуже ретельно розглянув цей законопроект. І було прийнято і проголосовано рішення, що під час розгляду в першому читанні цього законопроекту рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу. Дякую. Дякуємо, шановний колего! Ми просимо записатись на обговорення законопроекту. Просимо, будь ласка, два – за, два – проти. Будь ласка, пан Попов передає слово своєму колезі. А, з трибуни, будь ласка, зараз. Купрієнко, звичайно, звичайно, пан Купрієнко просто йде до трибуни. Тому я буду оголошувати, біля трибуни. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги! Я прошу серйозно віднестись до цього законопроекту. Він хоч коротенький, але він правильний і нагальний. Але пропоную внести деяку стилістичну правку і проголосувати можна в цілому. А саме, от, де перша зміна: "Не підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань", і далі написати: "Відомості про кримінальне правопорушення, підстави і обставини якого були предметом розгляду при прийнятті рішення слідчого чи судді про закриття кримінального провадження". Пояснюю різницю. У тексті написано про обставини. Пішов дощ, намочило, смеркалось. Смеркалось – обставина, намочило – дія, пішов дощ – факт. І якщо ми не внесемо ці зміни, можна буде маніпулювати термінами у кримінальному процесі. Якщо змінити стилістично так, як я кажу, можна приймати в цілому і все буде о'кей. А якщо приймемо зараз за основу у першому читанні, а потім будемо обговорювати, потім – друге читання, це так десь до, мабуть, серпня чи взагалі до вересня місяця він буде. Що роблять зараз прокурори і що роблять керівники, слідчі прокурори? Беруть і вносять по-новому за заявою, за тими ж підставами, по тих же фактах кримінальне провадження. Відповідно цієї ж 214 вноситься знову і знову, і знову, приходять з обшуками, кладуть, вибачте, мордою в асфальт, вилучають документи і все інше, і з цим, вибачте, прокурорським прокурорським беспределом можна боротися тільки прийнявши оцей законопроект. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Купрієнко. Будь ласка, від "Народного фронту" народний депутат Бондар.

Шановні колеги, безумовно, що ідея є дуже слушною. І ми всі знаємо, що той кодекс, який розроблявся за часів Януковича і конкретно юриста Андрія Портного, він є недосконалим, і нам, дійсно, потрібно боротися з ним, якщо не цілком, то хоча б такими частковими елементами. Переконаний, що ці Переконаний, що ці положення, які зараз пропонуються авторами, вони повинні бути втілені у життя. Але я вважаю все ж таки, що нам треба зараз прислухатися до профільного комітету, який виступав колега, і власне не ухвалювати цей законопроект в цілому, а все ж таки, я вважаю, що неможливо зараз стилістичними стилістичними чи юридичними нюансами цей закон виправити. І щоб ми зараз не наробили помилок з благою ідеєю, я думаю, що підтримаємо пана Кожем'якіна і, власне, голосуємо цей закон за основу, доопрацюємо його якісно, юридично, правильно, грамотно і, власне, я думаю, що за це будуть голоси. Дякую.

Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати! Всім відомо: хочеш завалити гарну справу – заговори її. Сьогодні – це визначальний день коли ми, дійсно, в чистий четвер, в такий святий день продовжуємо зачищати наше українське законодавство від наслідків діяльності режиму Януковича. Кримінально-процесуальний кодекс був прийнятий в 2012 році, коли Янукович та його банда думали, що вони назавжди. Вони під себе придумували такі норми задля того, щоб "закручувати гайки" українським громадянам. Тисячі скалічених доль, тисячі скалічених життів простих наших українців з одного боку, а з іншого боку багатомільйонні криваві статки правоохоронців, які наживалися на людському горі. Саме тому, колеги, дуже простий, але дуже зробимо, дійсно, державну справу, звільнимо наше законодавство від можливих зловживань правоохоронців. Боротьба з корупцією, боротьба зі злочинністю має припинити дуже прибутковий бізнес. Саме тому закон дуже чіткий, простий, голосуємо за основу та в цілому і здійснимо, дійсно, гарну справу для українського суспільства. Голосуємо "за". зараз по хвилині, будь ласка. Я дам, дам, але по хвилині. Власенко, Сотник, Сергій Мельничук, будь ласка, по хвилині. 17:14:43 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане головуючий. "Батьківщина" беззаперечно підтримує ідеологію, яка закладена в цьому законопроекті. Але, шановні колеги, давайте припинимо приймати зміни до Кримінально-процесуального кодексу і Кримінального кодексу, по-перше, з голосу, по-друге, за основу і в цілому. Тут я перед цим почув заяву, до речі, один професійний колега, який виступав першим, зазначив можливо, вона правильна, можливо, не правильна, але давайте припинимо застосовувати усні правки в Кримінальний кодекс і в Кримінально-процесуальний кодекс. Кримінальне законодавство, Кримінально-процесуальне законодавство – це мікрохірургія юридична. а ви, знаєте, зубилом це рубите! Я розумію там пана з БПП, який виступав, який точно не розумію, що таке юриспруденція, який почав говорити гаслами і нічим іншим. Закон гарний, ідеологія правильна, давайте його нормально доопрацюємо і приймемо в законній процедурі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Олена Сотник. А ви не завершили? Будь ласка. Я перепрошую, пані Олена. 30 секунд завершіть. 17:15:58 ВЛАСЕНКО С.В. І я хочу нагадати головуючому, що якщо є заперечення у депутатів, то не можна ставити законопроект на голосування в цілому. Я заперечую проти голосування цього законопроекту в цілому, оскільки в мене є правки до нього. Будь ласка, Олена Сотник одна хвилина. 17:16:14 СОТНИК О.С. Дякую. Чи існує дійсно проблема переслідування бізнесу на сьогоднішній день через порушення кримінальних справ по одним і тим самим фактам? Так, існує. На цьому на сьогоднішній день наживається єдиний, хто наживається, це прокуратура і правоохоронні органи. Але я змушена вас розчарувати, цей законопроект проблему бізнесу не вирішить. Тому що ніхто не заважає слідчому насправді взяти іншу кваліфікацію, переписати фактаж і знову порушити кримінальне провадження. Я вам кажу, як правник, на превеликий жаль, ви цим проблему для бізнесу не вирішуєте. Натомість ви створюєте три ключові проблеми, такій редакції. Перше. Справи, більшість справ по Майдану, вони у зв'язку з тим, що необхідно було продовжити слідство, багато з цих справ закривалися і наново відкривалися. Ця норма,

Ви тут прописуєте про те, що зможуть перевірятися по факту вже закриті кримінальні справи, це створить проблему. Це створить проблему для Національного антикорупційного бюро, тому що ніхто не буде заважати купити рішення слідчого де-небудь в Краматорську або в Миколаєві, або в іншому місті, подалі від центру, і, наприклад, закрити кримінальне провадження за корупційною статтею і потім Національне антикорупційне бюро за цією статтею вже кримінальні провадження порушити не зможе. І останнє. Цей законопроект не врахував, а що робити, якщо потерпілих не врахували, якщо потерпілого не було у справі, тоді закривається кримінальне провадження без його відома, проходить 10 днів і фактично він не буде мати можливості жодним чином себе захистити. Тому я хочу вас дуже попросити, якщо ми хочемо приймати закони, які будуть допомагати, і бізнесу і людям вони мають бути вивіреними. Тому за основу і в цілому цей законопроект приймати зараз… Сергій Мельничук, група "Воля народу". Даний законопроект чекає весь бізнес і не тільки, тому що по даному законопроект банди прокурорів, банди ті, які засіли в інших нібито антикорупційних структурах вони просто з бізнесменів і з інших людей, які можна подоїти вони по черзі доять цих людей, висосують з них останнє те, що в них залишилось. Самі жирують, а людей доводять до зубожіння в кращому падку, а то й до вішальниці. Тому закон необхідний потрібно його приймати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. А було прізвище назване… будь ласка, Курячий – одна хвилина. в тому, справа в тому, я хочу відповісти шановному депутату, видатному колезі, багаторічному народному депутату, який переді мною зараз виступав, це саме завдяки вашій бездіяльності в 2012 році ви дозволили режиму Януковича прийняти репресивний Кримінально-процесуальний кодекс і тим самим було понівечено дуже велика кількість простих життів українців. Саме тому, шановні друзі, приборкайте Януковича в собі, зачищаємо наше законодавство від репресій, відкриває дійсно свободу для українського суспільства. Голосуємо в цілому, оскільки немає тут дискусій. Дякую. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження (6220), за пропозицією комітету, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати за основу. За основу прошу проголосувати, прошу підтримати. 257 – за, рішення прийнято. Будь ласка, голова комітету. Колеги, я перепрошую. В мене є рішення комітету: в цілому. (Шум в залі) В мене нема такого рішення комітету. Колеги, я перепрошую, в мене є рішення комітету: тільки за основу. В мене немає рішення комітету: в цілому. Я перепрошую, колеги. Колеги, колеги, перепрошую, колеги, в мене немає такого рішення комітету.

Колеги, перепрошую, це кримінальне судове рішення. Є рішення комітету, і я прошу… (Шум у залі) Будь ласка, голова комітету. Будь ласка, Кожем'якін Андрій. Шановні колеги, я хотів би пояснити коротко, чому комітет, розглядаючи цей законопроект, рекомендував Верховній Раді прийняти за основу. На сьогоднішній день логіка статті 214 Кримінально-процесуального кодексу полягає в тому, що всі заяви, які приходять до прокурора, слідчого, вони повинні реєструватись – це вимога європейська. Ми, коли міняли цей кодекс і вносити зміни, розумієте, всі заяви повинні бути внесені. Це раз. По-друге, виникла суперечка. Тобто одна частина депутатів просила, наполягала на скасуванні 214 статті, взагалі змін. А інша, що, до речі, я підтримую, залишити нову редакцію статті 284 з пунктом 10. Тобто, коли йде заява, слідчий за 24 години, як він перевіряє рішення… вирок суду перевірить і будь-які інші рішення, за 24 години? Неможливо. Тому він…

пунктом 10, скасовує, тобто не розглядає цю заяву, розгляд її припиняється згідно пункт 1, 2, 4, 9 цієї статті. З міністром юстиції я тільки що це обговорив. Дякую. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. У мене є рішення комітету: за основу – і ми за основу проголосували. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність (3726). Це є питання другого читання, і я запрошую до виступу голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіна Андрій Анатолійович. Будь ласка. Шановний головуючий! Шановні колеги! вашій увазі пропонується розглянути Порівняльну таблицю, яка підготована комітетом до другого читання, Проект Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність (3726). Це законопроект, який вже давно готовий готовий був до старту, але, на жаль, до нього не доходили руки. Зараз офіційно в Україні такий вид діяльності як детективна діяльність законодавством не врегульована, але її де-факто здійснюють як окремі особи, так і підприємства. Прийняття зазначеного проекту дозволить легалізувати цей вид діяльності, вивести із тіні та встановити цивілізовані правила гри. Досвід інших країн демонструє, що наявність приватної детективної діяльності підвищує відповідальність державної правоохоронної системи Він визначає правові засади приватної детективної розшукової діяльності, відображає завдання та принципи такої діяльності. У проекті чітко визначені. Перше. Що таке приватна детективна діяльність; хто може бути приватним детективом; як він може її здійснювати; його права і обов'язки. Види приватних детективних послуг, що надаються суб'єктам приватної детективної діяльності. Третє. Підстави видачі та анулювання свідоцтва. Четверте. Порядок контролю і нагляду за приватною детективною розшуковою діяльністю. Разом з тим, комітет не визначився концептуально щодо двох важливих питань. Це освіта приватного детектива, чи повинна особа мати саме вищу, тільки вищу юридичну освіту; та органу державної влади, який має здійснювати дозвільні та контрольні функції щодо суб'єктів приватної детективної діяльності: або Національна поліція України, або Міністерство юстиції України. Нагадаю, що у прийнятій в першому читанні редакції регулятором залишалася Національна поліція України. Окремі наші колеги, Олена Сотник, Василь Гуляєв, запропонували в якості регулятора Міністерство юстиції. І ми пропонуємо визначити з цих поправок залу. Що стосується законопроекту, значить, у нас надійшло 313 пропозицій, поправок. 86 – комітет врахував, 33 – частково, 56 – редакційно. Тобто відхилив усього 125. Більшість відхилених поправок стосується порядку застосування приватними детективами спецзасобів. Відтак комітет пропонує визначитись з питаннями освіти приватного детектива, це головне і важливе. Пропоную Верховній Раді також, визначитись по всім поправкам і зробити техніко-юридичні доопрацювання, і прийняти цей закон в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я дуже прошу, максимально лаконічно по поправках. Це дійсно є моє велике прохання. І я ставлю зараз, 2 поправка, Сотник. Наполягає, так? Будь ласка. Колеги, 6 поправка, вона стосується питання, чи є детективна діяльність підприємницькою, чи все ж таки детектив приватний є суб'єктом самозайнятою, точніше, особою. Моя поправка була врахована редакційно, тобто частково. Я прошу поставити її на підтвердження. І повністю врахувати, що детектив є самозайнятою особою. Тому що це не є підприємницька діяльність за аналогією з адвокатською діяльністю, з нотаріатом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Андрій. Андрій Володимирович, ну, ми говорили по всіх поправках майже з усіма депутатами. Але тут у нас ця поправка відхилена у зв'язку з тим, що є директива Європейського Парламенту та Ради Європи про послуги на внутрішньому ринку за 2006 рік.

комітет її врахував частково, прошу проголосувати, хто підтримує 6 поправку. Будь ласка, голосуємо.

Да, я ставлю їх на підтвердження. Тому що вони передбачають, що договір на детективні послуги можуть бути безоплатними. Це суперечить в тому числі тій загаданій директиві, про яку ви казали. Якщо є необхідність укладання договору Pro bono, його можна укласти за 1 гривню. А у даному випадку ви створюєте ризик того, що буде фактично ухилення від сплати податку. Тому 41-у, 42-у і 44 поправки я прошу поставити на підтвердження. Дякую. Колеги, я прошу зараз, це три правки, які становлять цілісну пропозицію, і комітет їх підтримав. Комітет просить підтримати ці поправки. Я прошу зайняти робочі місця і підготуватись до голосування. Колеги, будь ласка, займіть робочі місця і приготуйтесь до голосування. І я ставлю на підтвердження поправку номер 41, яку комітет підтримав. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Просить комітет підтримати, комітет її врахував. Прошу змобілізуватись, прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо, колеги, 42-а на підтвердження.

Наполягаєте? Включіть Тетеруку, будь ласка, одну хвилину, мікрофон. В цій правці йдеться мова про те, аби приватним детективом була людина, яка володіє державною мовою і має повну вищу юридичну освіту. Я прошу скасувати і не враховувати слово "юридичну" і залишити лише вищу освіту. Цього буде достатньо для того, аби людина могла працювати приватним детективом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Андрій. Андрій Володимирович, у нас ця 59-а, вона врахована редакційно. Редакційно і врахована в статті 1 цього проекту, вона була. це якраз та ситуація, про яку я казав. Тобто це одне з питань, яке викликало суперечності. Щодо освіти. детектив має… повинен мати тільки юридичну освіту або він може мати будь-яку освіту для того, щоб працювати приватним детективом. пенсіонери Міністерства оборони, вони не мають, наприклад, всі юридичної освіти, а мають військову вищу освіту, а можуть працювати як приватні детективи. Тому тут… Ну, це, скажемо так, об'єктивно. Але треба поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні?

цій редакції, яку зазначив Тетерук під стенограму. Будь ласка, пане Андрій.

Колеги, я думаю, що це насправді ключова дилема даного законопроекту, який орган державної влади буде здійснювати контроль за якістю цієї детективної діяльності, а головне, хто буде видавати свідоцтво детективам і перевіряти їх кваліфікацію. Ми наполягаємо на тому, що це має здійснювати Міністерство юстиції України тому що у Національної поліції у зв’язку з тим, що фактично приватна детективна діяльність є частково діяльністю, яка пересікається з правоохоронною, є конфлікт інтересів. Тому належним... І більше того, згідно Закону про Національну поліцію – це не належить до їх повноважень. Тому пропоную підтримати дану правку, яка встановлює контрольним органом Міністерство юстиції України.

приватна детективна діяльність контролюється Національною поліцією України або Міністерством юстиції. В цій поправці пропонується, щоб ця ініціатива була за Міністерством юстиції. І автори, і ті, хто розробляв, і Мін'юст підтримуємо цю тому, будь ласка, проголосуйте "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто підтримує поправку 124 народного депутата Сотник, прошу проголосувати, прошу проголосувати.

17:37:08 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода" 223 округ, місто Київ. Положення статті 7 потребує доповнення положеннями щодо чітких вимог, які б визначали порядок отримання свідоцтва детектива. Тому що насправді не прописано абсолютно в законопроекті жодним чином відповідні вимоги. Тому я пропоную додати, що свідоцтво надається на підставі наслідків складання кваліфікаційного іспиту, тестування після проходження підготовки. Це дуже важливо, щоб, власне кажучи, було підтвердження що таке детектив, має пройти відповідну підготовку? Прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Я ставлю на голосування, Андрій. Хто підтримує поправку 154 народного депутата Левченка, прошу проголосувати. Комітет відхилив її, прошу голосувати.

За-108 Рішення не прийнято. Колеги, давайте ми так, хто наполягає ще на поправках? КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Олено, на якій поправці. Дякую. У зв'язку з тим, що ми проголосували щодо Міністерства юстиції я прошу підставити на підтвердження 313 поправку Тетерука це "Перехідні та прикінцеві положення" щодо надання повноважень Нацполіції про контроль детективної діяльності в Законі України "Про Національну поліцію", тому що це логічно, якщо ми встановлюємо, що це Міністерство юстиції у Нацполіції не має бути жодних з приводу цього повноважень. Тому прошу поставити на підтвердження 313 поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не на підтвердження, а, власне, ставиться поправка Олени Сотник 313, по якій рішення не прийняте. Хто підтримує пропозицію Олени Сотник по 313 поправці, прошу проголосувати.

На підтвердження пропозицію Олени Сотник, 313-у на підтвердження, колеги, ставлю 313-у на підтвердження. Комітет пропонує підтримати, так, Андрій? Прошу проголосувати на підтвердження 313 поправку. Прошу проголосувати, колеги. Прошу підтримати, це поправка Тетерука. За-143 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ми завершили обговорення. 74 остання правка, колеги. Я прошу заходити в зал. Прошу голів фракцій і Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Остання правка. Левченко включіть мікрофон, будь ласка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Одна із великих проблем цього законопроекту полягає в тому, що він, по суті, створює підстави для працевлаштування виключно колишніх працівників міліції у так званих детективних агентствах. Зокрема, відповідно до законопроекту, приватним детективом може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, пройшов спецпідготовку з метою здійснення приватної детективної діяльності або оперативних... в оперативних підрозділах або в органах досудового розслідування не менше трьох років. Однак жодних норм щодо розуміння, що таке спеціальна підготовка з метою здійснення приватної детективної діяльності і хто може і пройти, в законопроекті немає. Таким чином, по суті, Кабінетом Міністрів України може бути створено умови, коли детективами будуть лише колишні працівники міліції. Саме тому і моя поправка якраз пропонує те, щоб замінити цю вимогу про стаж роботи в оперативних підрозділах на стаж роботи в галузі права. І стажем роботи в галузі права визначається стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої могли би, справді, зробити цю професію доступною для всіх людей, які могли б цим займатися. Більше того, це логічно, якщо б цим займалися би люди поза поза системою міліцейською, а не з міліцейської системи. Бо в протилежному випадку ви, по суті, створюєте умови, коли ті ж самі міліціонери-поліцейські будуть працювати, тільки на інших засадах. Це та ж сама система поліцейської держави. В такому вигляді не можна за це голосувати. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Отже, хто підтримує поправку народного депутата Левченка, прошу проголосувати. 137. Рішення не прийняте. І, колеги, таким чином, ми можемо переходити до прийняття закону. Я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Колеги, і я ставлю на голосування. Прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Проект Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність (№3726) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 3726 в цілому з техніко-юридичними правками. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. 17:42:56

детективну діяльність, яка вже давно існує в Україні, але сьогодні ми її чітко вставили в рамки юридично-правові, і це гідно, нормально для країни, яка йде… живе по законах. Колеги, я хотів би звернутися до головуючого і до вас. У нас є один законопроект, про який дуже багато говорили півтора року. Це законопроект, який вносить зміни до статті 72 Кримінального кодексу України, який пов'язаний з… Скажу коротко, щоб багато не говорити. Цей закон, так званий "закон Надії Савченко". ми його змінили, відпрацювали і він зараз чекає, але, на жаль, трошки пізніше. Якщо ми шляхом ad hoc його зараз поставимо, то була б ваша ласка проголосувати "за". Дякую. Колеги, увага! Я прошу зараз уваги, колеги. Я прошу у всього залу уваги. Ми зараз 1744. Хочу сказати, наступним стоїть закон, проект постанови, яку нам просто необхідно сьогодні розглянути, це проект Постанови про звільнення Білоуса з посадиГолови Фонду державного майна України. Колеги, я, я прошу уваги зараз. Я після цього закону, який є наступний, поставлю пропозицію Кожем'якіна, щоб ми перенесли закон Савченко і проголосували зараз. Я тільки прошу в залі дисципліни, я прошу в залі, щоб всі лишались на місцях. Крім того, в мене заява від двох фракцій з приводу перерви, вони готові замінити її виступом. Я мушу надати зараз час для виступу, а потім переходимо до 6354. Я прошу зараз… Хто буде виступати від вас? Хто буде виступати? Прошу? Шахов. Будь ласка, Шахов, до трибуни. 3 хвилини. Сергій Шахов, Луганщина, 114 округ. Шановні колеги! Сьогодні дуже складна ситуація, яка на набирає обертів в місті Сєвєродонецьку. Практично безвладдя. Сьогодні депутати блокують роботу сесії і блокують роботу виконкому. Мер міста написав заяву на звільнення сам, бо фракція Олега Ляшка фракція "Самопомочі" наполягали на тому, щоб було два проекти постанови по депутатах і одразу по меру міста. Сьогодні всі до цього, ніхто за це крісло не чіпляється! Комітет прийняв рішення, 13 з 13-и – за. 47, сьогодні є 47 підписантів проекту постанови. Я прошу кожну фракцію доєднатися, підтримати. І сьогодні Чистий Четвер. Я прошу навести порядок саме на Луганщині, в серці сьогодні області, яка сьогодні потерпає від негідників, які грабують місто сотнями мільйонів гривень! Грабують кожен день, кинувши людей напризволяще гинути без ліків, без їжі! Сьогодні 32 тисячі гривень видали всього-на-всього військовим, а украли 54 мільйони гривень! Благаю сьогодні приєднатись позафракційним, кожну фракцію, фракцію БПП, фракцію "Самопоміч", фракцію Олега Ляшка і навіть фракцію опоблоку. Тому що саме"Опоблок" там наводить безлад! Звільніть і, будь ласка, звільніть їх від тої гидоти, яка сьогодні блокує Луганщину. Дякую. Колеги, я просто хочу вам повідомити: зранку я 5 раз ставив пропозицію скасування перерви. П'ять раз! Якби ми скасували перерву, ми мали б, як мінімум, годину додаткового часу для розгляду. Ця пропозиція не була підтримана. Зараз я згідно порядку денного ставлю 6354, бо інакшого в нас немає. Інакше ми не зможемо працювати, якщо ми не звільнимо Білоуса. 30 секунд договоріть. 30 секунд, Шахов. ШАХОВ С.В. Шановні колеги, я прошу сьогодні позачергово поставити ці два проекти рішення: за мера і за депутатів міської ради у місті Сєвєродонецьку. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Перша – 5247, друга – 6169. Дякую. Колеги, увага. Ми переходимо до проекту Постанови про звільнення Білоуса з посади Голови Фонду державного майна України (№6354). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

По-перше, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з наступаючою Паскою, побажати смачної Паски всім, божої благодаті, що вдома в усіх був порядок і всіх українців з наступаючим Великоднем. На ваш розгляд Комітет економічної політики вносить законопроект 6354. Ви знаєте, що Голова Фонду державного майна Ігор Олегович Білоус написав заяву за власним бажанням. І комітет рекомендує парламенту підтримати постанову про звільнення Ігоря Олеговича Білоуса з займаної посади. Дуже всім дякую і з наступаючим Великоднем.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Пропонується звільнити Голову Фонду державного майна Ігоря Білоуса з займаної посади без обговорення. Я вважаю, що це абсолютно не виважене рішення тому що Голова Фонду держмайна – це дуже важлива посада. І перед тим як звільняти його мав би вийти на трибуну і прозвітувати про результати своєї роботи. Так само як і Голова Національного банку Гонтарева, яка подала заяву. А то у нас всі, шановні колеги, привикли, аудиторів НАБУ приводять, не чують, не слухають їх, сьогодні приводили членів на конкурсну комісію по обранню нових членів НКРЕКП не заслуховують їх. Тепер хочете звільнити Білоуса, потім Гонтареву не слухаючи їх. Людина 3 роки сиділа на голові Фонду держмайна, хай розкаже, що робив. І я вважаю, що взагалі ми маємо тут стратегічну обговорити питання, чи потрібна Україні приватизація державного майна, стратегічних підприємств. Тому що коли уряд під маркою децентралізації все приватизувати, та "Рошен" для початку продайте, а потім будете продавати державне майно. А то Президент "Рошен" не продає, бо, каже, нема ціни, а на харківський "Турбоатом", який 5 тисяч робочих місць дає, і мільярди заробляє без жодної копійки, бюджетної копійки. Ви хочете продати його за 3 гривні, щоб олігарх російський Григоришин закрив цей завод. Рядом у Харкові колись був завод "Серп і молот", сьогодні там пустир, отак буде з "Турбоатомом", отак буде з десятками інших стратегічних підприємств, які ви хочете продати. Тому я вважаю, що цей бардак, цю анархію, цю безвідповідальність, яка є сьогодні в державній владі, треба припиняти. Кожен державний чиновник перед тим, як йти у відставку, а можливо і в тюрму, має прозвітувати про свою роботу.

Шановні колеги, я думаю, що пан Білоус повинен, з одного боку, отримати нагороду за те, що він не дав продати жодного підприємства в таких скрутних умовах, але, з іншого боку, давайте проаналізуємо чим ще повинен займатися Фонд держмайна? Це управління державною власністю, і от тут, я вважаю, є найстрашніші речі, які пов'язані не лише з роботою Фонду держмайна, а і профільних міністерств. Давайте проаналізуємо, які державні підприємства платять мільярди в бюджет, але в той же час є ділки, які доводять умисно ці підприємства до банкрутства. Для мене найзразковіший приклад – це портові господарства України, "Бердянський морський торговий порт". Останні два роки сплати в бюджет 1 мільярд гривень по 500 мільйонів кожний рік. Після цього заходиться пан Лавренюк, заступник міністра Омеляна, який розриває найкращі контракти, які мають державні порти і передає в оренду забравши у портів всі господарства, які пов'язані з причалами. До чого це довело? Подивіться статистику роботи портів України. Падіння сплати податків, комерційні структури захопили все в портах, це привело до одного – ми зараз не маємо ні бюджету, ні бюджетних поступлень. Я думаю, що це ключове питання, яке в подальшому буде до голови Фонду держмайна. Як Фонд держмайна управляє державною власністю? І саме тому відповідь на це запитання і повинна бути ключовою. Ми будемо голосувати за звільнення пана Білоуса і ми вважаємо, що це повинно ключовою бути в роботі наступника. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шурма Ігор. Включіть мікрофон, будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Я вам зразу скажу позицію "Опозиційного блоку". Ми сьогодні в даному випадку поможемо вам звільнити з посади Голову Фонду державного майна. Але є запитання інше. Скажіть, будь ласка, а що раптом сталося, що він написав заяву за власним бажанням? Чому? Ви виясняли? Ви розбирали? Ви в себе збиралися на коаліції? Чому людина, яку ви підтримували, на сьогоднішній день йде з посади і не відчиталася, чи виконана на сьогоднішній день програма приватизація, чи є наповнення бюджету? Ви ж не забувайте, що будь-яке кадрове питання – це є зона політичної відповідальності коаліції. Я хотів би вам нагадати, що ще зовсім недавно ні один виступ у Верховній Раді не починався з того, що відповідно до рішення коаліції, нашої угоди… І там були всі політичні партії, які на сьогоднішній день перебралися в опозицію. І вони всі голосували за ці кадрові призначення. А на сьогоднішній день ви, не розібравшись, один за одним по принципу доміно погоджуєтесь на те, щоб і голова Нацбанку пішла з посади за власним бажанням і Голова Фонду державного майна. А тепер у мене є запитання. Якщо ви так добровільно розглядаєте заяви, то розгляньте, будь ласка, заяву тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун. Вона всюди ходить і говорить, що проводиться прекрасна реформа. Що ж вона вам такого зробила, що ви не хочете внести її в зал? На сьогоднішній день питання охорони здоров'я – це є питання життя і смерті, і ви на сьогоднішній день, не вносячи її в зал, коаліція несе персональну відповідальність за розвал системи охорони здоров'я. а потім пройде короткий період часу, і ви знов захочете винести в зал заяву за власним бажанням. Ми будем… цього разу поможемо, але ви є відповідальні за всі кадрові призначення. Дякую. Шановні колеги, ми голову Фонду держмайна в цій залі бачили три рази. Перший раз, коли призначали, другий раз, коли він лобіював Закон про радників Фонду держмайна, причому лобіював ту компанію, в якій раніше сам і працював. І третій раз, коли зараз ми його, мусимо розглянути його заяву про відставку. Про що це говорить? Це говорить про те, що в державі відбувається імітація процесу приватизації і імітація процесу ефективного управління державною власністю. Проста математична формула, проста – від перестановки доданків сума не зміниться. Кого б не поставили зараз на цю посаду замість Білоуса, не буде нормального процесу ефективного управління державною власністю, поки цей орган не стане незалежним, поки не буде прийнятий Закон про управління державною власністю, і поки фонд не стане відповідальним перед парламентом. Що ми бачимо зараз? Голова звільняється, звіт фонду розміщений. Звіт, коли і який фонд повинен давати парламенту щороку, він розміщений на сайті фонду 5 квітня. За 2016 рік. А наслідки приватизації за 2016… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. ОСТРІКОВА Т.Г. А наслідки приватизації за 2016 рік: з 17 мільярдів, запланованих в бюджеті, аж 78 мільйонів! Оце процес повної імітації. Тому можна звільняти Білоуса. Але, перед тим, як когось призначити, треба дуже добре попрацювати з чинним законодавством. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Остання хвилина, Барвіненко. І переходимо до прийняття рішення. Я прошу запросити депутатів в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Одна хвилина Барвіненку, будь ласка, Шановний пане Голово! У нас присутній Голова Фонду держмайна. І я все-таки вважаю за необхідне надати йому слово. Людина два роки працювала. Зал його призначав. Хай хоч щось прозвітує. Ну, нельзя так. Звільняємо людину, заяву подав за власним бажанням. Жодного звіту, жодної відповідальності перед Верховною Радою. Прошу все-таки надати слово хоч на хвилину голові фонду, хай прозвітує, хоч на хвилину, про те, що він зробив. Дякую. Дякую. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця, колеги. І я ставлю на голосування проект Постанови про звільнення Білоуса Ігоря з посади Голови Фонду державного майна України (6454). прошу проголосувати за рішення комітету рекомендувати звільнити Ігоря Білоуса з посади за власним бажанням. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

з самого ранку, власне, йшли дискусії, підготував і подав в парламент уряд, Кабінет Міністрів і Міністерство юстиції проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (6335). І просить уряд його просто включити в порядок денний сесії, щоб комітети могли розглядати, це 30 секунд, це дуже коротко, колеги. Я прошу змобілізуватися і прошу зараз проголосувати лишень включення в порядок денний сесії, щоб комітети могли розглядати. І я, колеги, ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції 6335 включення у порядок денний сесії, прошу проголосувати, прошу підтримати. Зараз… Щоб зараз був розгляд? За-194 Я ще раз поставлю лишень включення у порядок денний сесії, колеги.

я ще раз ставлю 6335 лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Так треба, щоб комітет розглянув.

Кожем'якін дав пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду закону, який він вважає надзвичайно важливим і терміновим для прийняття – це проект Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення. Всі пам'ятаєте, дуже резонансний законопроект, комітет його доопрацював, комітет готовий зараз його представити. І я ставлю на голосування пропозицію голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіна Андрія Анатолійовича, щоб зараз ми перейшли до розгляду 5259, воно є через кілька питань, щоб ми зараз його розглянули. Нагадую, це дуже важливий, резонансний законопроект. І я прошу підтримати, щоб ми зараз перейшли до його розгляду (5259). Прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати 5259. Прошу підтримати. Всі знають важливість цього законопроекту і необхідність його термінового вирішення. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати. 232 –за. Рішення прийняте. І я… Переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення. Запрошую до доповіді голову Комітету з питань законодавчого забезпечення Андрій Володимирович, шановні колеги, вашій увазі пропонується розглянути порівняльну таблицю до проекту Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення. До законопроекту надійшло 27 поправок і пропозицій від народних депутатів, всього 27, 8 – комітетом пропонується врахувати, включаючи врахувати частково та редакційно, інші – відхилити. Запропонованою редакцію зазначеного законопроекту передбачається, що, це головне, строк попереднього ув'язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з рахунку: один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Однак у випадку тримання під вартою більше 12 місяців, тобто більше строку досудового розслідування, передбаченого КПК, строк попереднього ув'язнення буде зараховуватись з урахуванням: один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Шановні колеги, у нас на сьогоднішній день є два шляхи вирішення цього питання. Перший – це запропонованою редакція зазначеного законопроекту передбачається… Те, що я зараз сказав. І другий варіант – це комітетський, - з урахуванням частково зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради. І пропозиція Міністерства юстиції, тобто другий варіант. І якраз цей, другий варіант і представлений в поправці номер 1, номер 26 та номер 27 комітету. Вони враховані. Тобто, якщо ми зберігаємо ці поправки, то йде варіант номер два, який сьогодні влаштовує всіх, і комітет проголосував з з цими поправками прийняти закон в цілому як закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу по правкам. 1-а поправка. Пташник, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, я би хотіла би якраз поставити 1-у поправку на підтвердження. Власне, з цією пропозицією до мене звернулися фахівці кафедри кримінального права університету Шевченка, які звернули увагу на те, що якщо ми зараз проголосуємо цю поправку, вона абсолютно буде не відповідати статті 72 Кримінального кодексу, який забороняє складати у вигляді покарань за сукупністю основні покарання у виді штрафу

Будь ласка, Андрій Анатолійович. Шановні колеги, пані… Я хочу сказати, що пані Вікторія майже більшістю відсотків права. І Головне управління юридичного теж підтримує цю пропозицію. Тому як компроміс, я вважаю, можна погодитись на це. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто я ще раз… Я поставлю на підтвердження,

Я ставлю на голосування на підтвердження поправку номер 1 народного депутата Паламарчука. Комітет просить, щоб зал визначився, не наполягає на тому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Хто підтримує поправку Паламарчука, прошу проголосувати.

За-91 Рішення не прийнято. Отже, поправка перша не врахована. 3-я, 4-а, Крулько. Не наполягає. Будь ласка, Сотник, Олена Сотник. Давайте, дійсно, хто наполягає, просто підніміть руку.

є неможливим і недопустимим в кримінальному праві. А ця поправка якраз передбачає погіршення умов. Тому ми вважаємо, що для того, щоб цей закон був конституційний і дотриматись прав все-таки засуджених і підозрюваних, необхідно цю поправку фактично не підтримувати. І таким чином закон тоді буде більш-менш збалансованим. Дякую. 18:08:30 КОЖЕМ’ЯКІН А.А. Андрій Володимирович, у нас була дискусія на комітету, було більшістю голосів прийнято врахувати, але я погоджуюсь з пані Оленою, як компроміс, і у тому числі Головне юридичне управління рекомендує нам піти таким шляхом, як тільки що була пропозиція. Тому ставте на підтвердження, не набере і йдемо далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви зрозуміли позицію голови комітету, так? Ставимо 26 поправку на підтвердження. Комітет не наполягає, щоб її підтверджували. Прошу проголосувати 26-а на підтвердження. Прошу проголосувати.

Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". рік за два рахується тільки за злочини невеликої та середньої тяжкості. На жаль, після опрацювання комітетом у нас виходить, що після того як людина перебуває в слідчому ізоляторі більше року, вона, власне, за який її намагаються осудити, вона буде відбувати покарання рік за два. Моя правка стосувалася того, щоб ми звузили цю кількість злочинів, не всі злочини абсолютно, а тільки невеликої та середньої тяжкості. всі, терористи, злочинці великі, всі зможуть за цією статтею після року перебування в СІЗО зараховуватися один рік за два. Тому, шановні колеги, я, щоб не ставити на підтвердження 7 поправку, яка була врахована і, щоб не валити закон, я пропоную сюди в цю враховану правку додати "за злочини…"

знаєте, наскільки ви особисто як юрист і фахівець знаєте, наскільки сьогодні необхідно зробити і прийняти цей закон – раз. Друге. Ми вважали на комітеті, що ваша пропозиція і недостатньо обґрунтована, крім того, вона встановлює вибіркове застосування Кримінального кодексу, крапка. Тому якщо ми зараз проголосуємо, скажемо, приймемо цю поправку, то нема сенсу тоді приймати цей закон, Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю на голосування 8 правку народного депутата Помазанова, комітет її відхилив, Помазанов просить її підтримати. 8 правка, Помазанов, прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-126 Рішення не прийняте. І останнє, дві правки, будь ласка, Німченко і Юрій Тимошенко. Я прошу вас тільки дуже лаконічно. Будь ласка, Німченко включіть мікрофон. Шановні колеги, я що хотів би, хотів би бути почути в тому, що є Конституція, яка обов'язково для виконання для всіх, а вона записала у статті 58 однозначно, що кожен закон в разі зміни і погіршує стан людини, не може бути прийнятий. А тому внесення змін в цьому порядку, воно ущемляє тих людей, які засуджені, але це люди. І тому, якщо вести мову, то ми повинні виходити з того, що тут був принцип гуманності, була покладена несправедливість, що люди не відбувають покарання, і цей закон повинен бути весь скасований. От, про що йде мова. Як ми можемо, якщо в Конституції однозначно записано: не можна погіршувати стан. Комітет це обговорював чи ні? Це ми відкрито йдемо на порушення Конституції, це ми відкрито йдемо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, через хвилину голосування. Будь ласка, Юрій Тимошенко, називайте, по якій поправці. І за хвилину – голосування, прошу всіх зайти в зали і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка. 18:12:53 ТИМОШЕНКО Ю.В. Друзі! Хочу нагадати, що серед ув'язнених є така категорія, яка називається атошниками, їх, як правило, несправедливо обвинувачують саме у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів це притому, що більшість злочинів, в яких їх звинувачують, були вчинено ними в зоні та в період проведення антитерористичної операції. Не можна застосовувати одні і ті ж правила і до криміналітету, і до учасників АТО. Пропоную зараховувати атошникам один день попереднього ув'язнення за два – позбавлення волі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер поправки? Дякую. Колеги, обговорення завершено, переходимо до прийняття рішення. Колеги, я прошу сконцентруватися, зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (номер 5259) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати 5259 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Колеги, 209. Я попрошу зараз, колеги… Він почув питання. Прошу уточнення. І я прошу: запросіть депутатів в зал, колеги. Не розходьтесь, будь ласка. Я дуже прошу зараз, хто є в кулуарах, зайти в зал. Нам бракує кілька голосів. Будь ласка, 30 секунд, пане Андрій Кожем'якін. Прошу зайти в зал. Андрій Володимирович, я вже коментував це. І я говорив, що один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі після… у випадку тримання під вартою більше 12 місяців. Так я казав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорення завершене, Олег Валерійович.

Колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за 5259. Я прошу, колеги, всіх максимально змобілізуватися, приготуватися до прийняття рішення. і я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 5259. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуйте! Прошу проголосувати. (Шум у залі) Колеги, завершили. Все. Згодні, так? Будь ласка, займіть робочі місця, колеги. Я прошу вас підтримати, колеги. Бракувало кілька голосів, колеги. Прошу змобілізуватись. Олег Валерійович, я ще раз кажу, що підтверджую те, що вбивці, насильники і всі інші, хто скоїв тяжкі, особливо тяжкі, не мають право. Прошу підтримати повернення до 5259. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо, повернення до 5259. Голосуємо, колеги. Кожен голос має вагу. Будь ласка, прошу підтримати. Не виходіть з залу, колеги. Для чого під час голосування? Колеги, я ще раз поставлю, прошу сконцентруватись. Да, часу вже нема. Добре, колеги. Законопроект 5259 відхилено. Давайте ще раз. Прошу зібратись. Давайте сконцентруємось, колеги. Ще раз. Ми три рази весь час ставимо. Давайте сконцентруємось, колеги. Прошу всіх зайти в зал. Я прошу показати по фракціям, як було голосування. Будь ласка, включіть по фракціях, щоб ми бачили, де у нас резерв є. "Блок Петра Порошенка" – 76, "Народний фронт" – 60, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 10, Радикальна партія – 15, "Батьківщина" "Воля народу" – 8, "Партія "Відродження" – 8. Колеги, давайте сконцентруємось. Я ще раз ставлю. Дійсно, ми можемо на повторне друге, колеги. На повторне друге можемо. Давайте поставлю повторне друге, колеги. Я ще раз поставлю повернення, якщо не буде повторне друге. Будь ласка, будьте в залі. Я ставлю пропозицію, щоб ми повернулись до 5259 за голосування в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, колеги! Прошу підтримати 5259 повернення до розгляду в цілому. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу включити систему голосування. За-217 Рішення не прийнято. І наступне: повторне друге читання. Я прошу, колеги, давайте всі разом… Давайте, колеги, 2 хвилини, у комітет на повторне друге читання. Я прошу підтримати повернення у комітет на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати у комітет на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати у комітет на повторне друге. Колеги, давайте всі гуртом, всі разом підтримаємо, хто є в залі, з поваги до комітету, до величезної роботи, яка була проведена. 217, колеги. Рішення не прийнято. 5259 відхилений. Колеги, зараз я ще зроблю оголошення.

ще… я ще зачитаю оголошення, які надійшли. Нам надійшла заява від двох фракцій, на перерву. Я надаю 3 слова для оголошення Максиму Бурбаку. І я зроблю оголошення, колеги. Я зроблю оголошення, бо пізніше не буде. Будь ласка. я звертаюся до вас як до парламентарів, які врешті-решт за останні два тижні повернули в ці стіни функцію парламентського контролю і вона стала дієвою, ми заслухали звіт НАЗК, ми заслухали звіт НКРЕКП. Так, за останні 3 роки ми зробили дуже багато в реформуванні нашої країни і часу було обмаль, а було зроблено дуже багато. І сама головна сила – це визнавати помилки і саме головне в цьому робити всі дії для виправлення ситуації. Тому в стінах парламенту було зареєстровано урядову ініціативу, якою врешті-решт ми спроможемося навести лад у НАЗК і в тому, щоб всі, хто заповнює електронну декларацію, змогли вчасно її подати, щоб вони не були залежними від інтриг, які є в цьому бездіяльному органі. І сьогодні прикро, що наші колеги по коаліції не зорієнтувались і не підтримали таку потрібну ініціативу, тому що, я зараз сам передаю привіт від 3 тисяч державних службовців, які не змогли заповнити декларації, які сьогодні не було жодної поради або заяви від НАЗК. Що ж їм робити, тим, хто не встиг подати ці декларації? Вони попадають під кримінальну відповідальність тепер. Тому, колеги, прикро, що і наші колеги по коаліції БПП не підтримали це, певно, не зорієнтувалися. Але думаю, що на Великодніх святах, коли вони розійдуться по домівках, коли вони зустрінуться з тими держслужбовцями, які сумлінно виконали свій обов'язок і хотіли подати декларацію і не змогли це зробити через бездіяльність цього органу, тому що там керують люди, які не можуть це зробити апріорі. Тому впевнений, що найпершим нашим завданням на наступному тижні буде включати цей законопроект у порядок денний і приймати рішення, а не гратися в політиканство. Дякую. Дякую. І я, колеги, ще два коротко оголошення, одне відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Пласт". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Кривенка Віктора Миколайовича. І наступне. Відповідно до статті 60 Закону України "Про Регламент" повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Сприяння у визволенні військовополонених". Головою обрано Мельничука Сергій Петровича. І, колеги, вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. У нас був важкий день, ми змогли прийняти ряд важливих рішень, і завтра о 10 годині запрошую всіх до залу для продовження нашої роботи. Дякую.